съответно микрофоните и камерите да бъдат включени. за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви запозная с мотивите към проекта за решение на Народното събрание за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на „На 5 март 2010 г. е проведена среща между президента на Република България господин Георги Първанов и заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков. Срещата е имала за цел изясняване на причините за създаденото между тях напрежение във връзка с участието на заместник министър-председателя и министър на финансите в телевизионно предаване, което я определя като среща от личен характер. Въпреки, че срещата не е имала институционален характер, което се доказва от непосочване на участващите в нея официални лица и съдържанието й, на нея е бил воден стенографски протокол. Господин Дянков не е бил уведомен за това. Още същия ден на сайта на президента в Раздел „Президент”, подраздел „Речи и изявления” стенографският протокол е огласен публично и е изпратен до средствата за масово осведомяване. Разпространението на стенограмата също е станало без знанието на господин Дянков. Тези действия и последвалата публична изява на президента в нарочно дадената от него пресконференция на 12 март 2010 г. станаха повод за дебат в обществото. Институционално този дебат следва да се състои в Народното събрание, което произтича от централното му място в конституционната система, изградена върху принципите на парламентаризма. В условията на парламентарна република мястото на политическия дебат за политическата отговорност на президента е в Народното събрание. По аргумент от чл. 103, ал. 1 от Конституцията на Република България в материалноправен аспект президентът е неотговорен за действията, извършени при изпълнение на служебни функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията. Отговорността на президента за нарушение на основния закон може да бъде обсъждана само в рамките на производството по чл. 103 от Конституцията за всеки конкретен случай. Поради особената важност на проблема конституционният законодател е създал специалната процедура по чл. 103, ал. 2 и ал. 3 от Конституцията, по който ред единствено Конституционният съд в изпълнение на правомощията си по чл. 149, ал. 1, т. 8 от Конституцията може да разгледа повдигнато обвинение срещу президента. Само в това производство може да се констатира дали със свои актове или вербално той е нарушил Конституцията. Загубването на имунитета на това основание е по същество политическа отговорност на президента, която може да доведе и до загубване на самата длъжност, тоест прекратяване предсрочно на пълномощията му от Конституционния съд. Границите на легитимното президентско говорене са заложени в Конституцията. Считаме, че със силно натоварените си политически изказвания и действия по време на скандала с министър Дянков президентът извърши нарушение на Конституцията, изразяващо се в нарушение на основни конституционни норми и принципи на политическата система - на народния суверенитет, разделението на властите и политическия плурализъм. Тъй като по този въпрос не може да има тълкувателно решение на Конституционния съд, парламентът е принуден да започне процедура по отстраняване на президента, за да може Конституционният съд авторитетно и окончателно да реши този спор между институциите. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Конституцията България е република с парламентарно управление, а президентът е държавен глава, който олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения – чл. 92, ал. 1 от Конституцията. В една Република с парламентарно управление президентът, макар и пряко избран, има ограничен обем демократичен мандат и правомощия. Основният носител на властта в държавата е парламентът Народното събрание, което осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол – чл. 62, ал. 1. Изпълнителната власт е съсредоточена в Министерския съвет, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите чл. 105, ал. 1. В тази схема на разделение на властите суверенът е оправомощил президента да упражнява ограничен брой функции. Доколкото изпълнява тези си правомощия, държавният глава може да заема политически позиции, да изказва политически мнения, да подкрепя или не определени политически сили - това изрично е заявено от Конституционния съд /Решение № 25 от 1995 г./. Президентът не може да участва в ръководството на политически партии – чл. 95, ал. 2 на Конституцията, но може да бъде член на партия или партийна коалиция. Държавният глава има политически функции и има право на политически изявления. Това негово право е закрепено и в Конституцията. Член 98, т. 2 му дава право да отправя обръщения към народа и Народното събрание. В тях той може да изразява свои становища по държавни, обществени или политически въпроси. Конституцията на Република България е включила и такива правомощия на президента, при упражняването на които той може да се ръководи и от своите политически убеждения, като тези по чл. 101, ал. 1: мотивирано да върне закон в Народното събрание за ново обсъждане на политически съображения; или чл. 99, ал. 5: при определени обстоятелства да назначи служебно правителство, което може да бъде съставено или доминирано от хора, на които той има доверие – негови политически съмишленици. Конституцията, обаче, изисква президентът да бъде олицетворение на единството на нацията. Затова Конституционният съд е решил, че е възможно с определени свои думи или дела, които имат политическо съдържание, той да излезе отвъд конституционно допустимото поведение и да наруши пределите на легитимната си власт, затова съдът запазва правото си на преценка във всеки конкретен случай. Основният конституционен принцип на парламентарното управление е, че парламентарното мнозинство има мандат да управлява. Президентът не е равнопоставен на този мандат. Той не трябва да се състезава с парламента и кабинета, както е в един полупрезидентски или президентски режим. Точно този основен принцип нарушава президентът Първанов, твърдейки, че неговата политическа легитимност е сравнима с тази на парламента. Цитирам: „Моето място тук е решено от два милиона избиратели – впрочем, може би доста повече, отколкото цялото това мнозинство, взети заедно”. Това е цитат от пресконференцията. От тази своя криворазбрана позиция президентът отхвърля цялостната политика на правителството, и което е по-важно в случая, заявява, че ще се превърне в систематична негова опозиция. Цитирам: „Сега разбирате, няма да водим този дебат. Ние ще го водим публично оттук нататък.” – стенограма от срещата на министър Дянков. Изборът за начало на атаката срещу министър Дянков не е случаен, не само, защото господин Дянков е един от стълбовете на правителството, идеолог

Последва атака и срещу заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, който води решителна борба срещу корупцията и организираната престъпност. Може да не Ви харесва, но В този смисъл, атакувайки министър Дянков и министър Цветанов, президентът ясно съзнава, че атакува цялото правителство. Подобна яростна атака не е водена нито срещу правителството на господин Сакскобургготски, нито срещу правителството на господин Станишев. По същество е налице използване на институционални ресурси за осъществяване функцията на политическа опозиция, тъй като се оспорва правото на правителството и парламента да определят вътрешната и външната политика на страната. При задълбочен анализ не е трудно да се съзре употреба на президентската институция и позициите, които тя дава, за формирането на нова политическа партийна сила. Преследването на партийни цели, съзнателно или не, е недопустимо за времето на упражняване на президентските правомощия. Безспорно тези изявления са политическо говорене, което само по себе си не води до смяна на баланса на властите в страната, но несъмнено едно такова интензивно говорене е в състояние да промени характера на президентската институция от олицетворение на единството на нацията да я превърне в инструмент на тясноразбрана партийна политика и пропаганда. Едно такова развитие е в сериозно противоречие със смисъла на конституционния текст. Ето защо, гореописаните вербални актове на президента нарушават парламентарните принципи на нашата Конституция и я подлагат на една полупрезидентска интерпретация. Това е сериозно нарушение и заплаха за Конституцията, която трябва да се пресече в зародиш.

Няма закон, който да позволява на президента да записва и разгласява съдържанието на водените от него разговори при провеждане на срещи, които нямат институционален характер, без знанието на другите участници в него – че срещата на господин Дянков няма официален характер следва от съдържанието на стенограмата, където президентът изрично заявява,

безусловно да спазва Конституцията, чиито разпоредби съгласно чл. 5, ал. 2 имат непосредствено действие, да зачита конституционните права на гражданите и да дава пример за спазването им, а не да ги погазва грубо при условията на злоупотреба с право. По начина на водене на разговора и чрез огласяване на стенограмата е накърнено достойнството на господин Дянков, което по същество е нарушение по чл. 32, ал. 2,

В определената от президента като институционална част на стенограмата той не само не се проявява като балансьор, посредник и помирител между политическите сили в името на висши национални интереси, какъвто е добрият диалог между институциите по време на криза. Обратното, съзнателно е търсено конфронтиране от негова страна с изпълнителната власт чрез вменяване на вини за действия и решения на господин Дянков, които са от компетентността на колективни органи като Министерския съвет и Народното събрание. Ако президентът има критики към политиката на правителството и Народното събрание, то това следва да бъде извършено по реда на чл. 98, т. 2, във връзка с правомощията му по чл. 102, ал. 1 от Конституцията. Недопустимо е да използва лични средства за изясняване на недоразумения по повод участие в телевизионно шоу, за отправяне на политически послания,

Действайки при условия на некомпетентност и злоупотреба с права, в същото време президентът Първанов не е упражнил контрол върху начина, по който през изминалите години вицепрезидентът Ангел Марин е изпълнявал делегираните му правомощия по чл. 98, ал. 9 и чл. 98, ал. 10 във връзка с чл. 104 от Конституцията при издаване на документи за българско гражданство и условията за предоставяне на убежище на бежанци. Във връзка с това са били създадени условия за корупция в големи мащаби, която застрашава националната сигурност и европейското гражданство. В резултат на синхронизираните действия на полицията, службите за сигурност и разследващите органи към наказателна отговорност по обвинение в корупция през последния месец са привлечени висши държавни служители, отговорни за издаването на документи за българско гражданство; след 2007 г. за документи, осигуряващи права на европейски граждани, както и за системни нарушения и злоупотреби в държавните институции, ангажирани с предоставянето на убежище. Установената продължила повече от пет години организирана престъпна дейност представлява риск пред националната сигурност и пред сигурността на Европейския съюз, което определя изключително висока обществена опасност за това деяние и тежестта на повдигнатите обвинения. След като не е упражнен контрол върху делегираните на Марин правомощия, то считаме, че президентът носи отговорност за бездействието си, от което са произлезли вредни последици за сигурността на държавата и статута на българското гражданство в Европейския съюз. Не на последно място, считаме, че Конституционният съд следва да се произнесе и по обсъждания в обществото факт на принадлежност на президента към службите на Държавна сигурност като секретен сътрудник „Гоце”, който факт е укрит от него към момента на избора му и признат след това. Като народни представители ние сме убедени в необходимостта от легитимно упражняване на правомощията и отговорностите на всички държавни институции. В този смисъл реализирането на цялостната процедура по повдигането и поддържането на обвинение пред Конституционния съд за първи път ще покаже какви са границите на правомощията и отговорностите границите на правомощията и отговорностите на президента по смисъла на Конституцията на Република България.” Следват подписите на народните представители. Ще ви прочета и Допълнителните мотиви към Проекта на Решение на Народното събрание за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България. от 23 януари 2002 г., на основание чл. 104 от Конституцията на Република България, президентът Георги Първанов е възложил на вицепрезидента Марин да упражнява правомощия по чл. 98, т. 9, 10 и 11. С изтичането на първия мандат е преустановено действието на този указ по отношение на тези правомощия. За времето на настоящия втори мандат на сайта на президента и други официални издания няма информация за издаден указ за възлагане на правомощия на вицепрезидента. Ноторно известно е, че господин Ангел Марин упражнява правомощията на президента. Считаме, че е налице нарушение на Конституцията по чл. 104 във връзка с делегираните правомощия на президента по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията на вицепрезидента.” Отново следват подписите на над 60 народни представители. Благодаря Ви.

за „РЕШЕНИЕ за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента на Република България Народното събрание на основание чл. 103, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши: Повдига обвинение срещу президента на Република България Георги Седефчов Първанов за нарушение на норми и принципи – чл. 1, ал. 1; чл. 92, ал. 1; чл. 62, ал. 1; чл. 105;

т. 14 от Конституцията. 2. Поддържа обвинението срещу президента Георги Седефчов Първанов пред Конституционния съд на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи по т. 1.

решението.” Приложени са подписите на 162 народни представители. За Допълнение на решение за предложение до Конституционния съд за прекратяване пълномощията на президента на Република България:

президента на Република България, Георги Седефчов Първанов за нарушение на чл. 104 във връзка с делегиране правомощията по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията. Поддържа допълнителното обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов пред Конституционния съд на Република България за нарушение по чл. 104 във връзка с делегирани правомощия по чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 от Конституцията. Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията на президента по съображенията, посочени в допълнителните мотиви към решенията.” Следват подписите на над 60 народни представители. Благодаря.

Съгласно Процедурните правила следва да започнем с представител на най-голямата парламентарна група – това е групата на ГЕРБ. Господин Тодор Димитров, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепи повдигнатото обвинение срещу президента на Република България за нарушение на Конституцията. За нас няма съмнение, че такова нарушение е извършено. Взех първи думата обаче, за да очертая рамките на днешния дебат. Това, според мен, е необходимо както с оглед на факта, че за първи път в българската история е внесено такова искане в парламента, така и с оглед избягване на риска от разминаване на пленарните дебати с актуалните въпроси, които интересуват обществото във връзка с този проект за решение.

Това квалифицирано мнозинство от две трети сочи най-малкото на недоверие и сериозен проблем в президентската институция, което рефлектира негативно за България във вътрешнополитически и във външнополитически план. По въпроса за чисто юридическите аргументи, които са подробно разписани в Проекта за решение и мотивите към него, следва да се произнесе Конституционният съд, който има и съответната компетентност по чл. 103, ал. 3 от нашата Конституция. С повдигане обаче на обвинението към президента за нарушение на Конституцията пред парламента и в обществото се повдигнаха и редица други важни въпроси, на които следва да отговорим с настоящата дискусия. Първо, днес с процедурата за импийчмънт на дневен ред се поставя и въпросът: президентът Първанов като върховен глава на българската държава олицетворява ли единството на нацията, съгласно чл. 92 от Конституцията? Този въпрос е особено актуален в условията на световна финансова и икономическа криза, в която следва да търсим широк консенсус, а не разединение. Друга важна тема, която се повдига, е моралът в политиката. В този дебат трябва да излезе на преден план и моралният аспект от поведението на президента Георги Първанов спрямо един министър. В този контекст идва и въпросът за финансирането на политиците. На четвърто място следва да отговорим: Равнопоставено ли е Президентството с останалите държавни органи на управление и техните администрации? Следва да анализираме и дейността на президента като върховен главнокомандващ. На следващо място: Нормално ли е взаимодействието между институциите - Президентство, правителство и Народното събрание? Има ли пряк диалог между президент и Народно събрание? Постига ли се консенсус между властите и формирането на единна воля на държавата, за да може да се постигнат набелязаните стратегически цели? Има ли изземване на компетентности от президента в нарушение на Конституцията? Излиза ли Георги Първанов извън демократичния си мандат и използва ли държавни ресурси за реализиране на свои лични цели, което Конституцията не му позволява? Всичко това налага да се постави и фундаменталният въпрос, според нас, за мястото на президента в една парламентарна република, каквато е България. Без да претендирам за изчерпателност, считам, че отговорите на всички тези въпроси се очакват от обществото и парламентът като институция, която най-пряко отразява гражданската воля, следва да ги даде. Институционалното място на този дебат е именно тук – в Народното събрание. В заключение искам да изразя личната си позиция. Аз съм убеден, че този дебат е полезен за българската демокрация и ще спомогне за възцаряване върховенството на закона. Благодаря. Няма. От името на Парламентарната група на Коалиция за България, господин Корнезов, заповядайте.

Госпожо председател, уважаеми народни представители! Искането за отстраняването на Президента е изключително сериозна работа. Затова не можем да премълчим или да го отминем с усмивка, четейки това свободно съчинение, наречено мотиви. Мотивите всъщност издават политическата и юридическата немощ на своите автори и това ги прави още по-опасни. Те са опасни, защото икономическата криза лесно може да се трансформира в политическа, в криза на функционирането на самите институции. В какво се обвинява Президентът? – че е нарушил 12 текста от българската Конституция, 12 текста! Но, уважаеми народни представители, Конституцията не е готварска книга, че всеки да се рови в нея и да си търси рецептата, която му е угодна. Какво общо има чл. 1, нарушаването на чл.1, който казва, ако не знаете, че: „България е република с парламентарно управление”? Нима Георги Първанов иска да стане монарх?! Или чл. 6, който казва, че: „Всички граждани се раждат свободни и равни”? Или е нарушил посочения от вас чл. 62, където е казано, че: „Народното събрание осъществява законодателната власт”? Нима Първанов пише законите и сам си ги публикува?! Това са юридически абсурди, уважаеми дами и господа. Юридически абсурди! И затова, за да не кажете, че червеният Корнезов само говори тук, вземете бившия президент, първия президент Желю Желев. Той определи мотивите, цитирам думите на д-р Желев, мотивите като „сме-е-е-шни”

така наречените кандидат-студентски би-се-ри”. (Ръкопляскания от КБ.) Кандидат-студентски бисери! Явно е, уважаеми колеги, че юридическата общност в България, независимо от цветовете си, ясно и категорично ви казва: „Това искане с тези мотиви е неоснователно”. Един президент, уважаеми дами и господа, може да наруши Конституцията преди всичко с актовете, които той из-да-ва, а това са указите.

Президентът е издал точно 303 указа. Нито един от тези укази, които Президентът е издал, не е атакуван, даже не е оспорен. Защо не оспорвате актовете на Президента, след като твърдите, че той нарушава Конституцията?! Вероятно тези 162 народни представители, виждайки, че няма къде да стъпят, казват: „Ама, Конституцията е нарушена” - цитирам мотивите, „вер-бал-но, с вербални ак-то-ве”, тоест нарушение на Конституцията с думи.

първо, това е срещата с вицепремиера Дянков, и второ, пресконференцията, която даде Президентът на 15-и. Твърди се и то на няколко места в мотивите, ние ги чухме,

За какъв „личен характер”, можем да говорим, дами и господа?! Първо, тя става по предложение на министър-председателя Бойко Борисов, казано от него.

журналисти с микрофоните и камерите. За каква лична среща става въпрос тук?! Трето, срещата се провежда в най-официалната зала на Президентството, където се посрещат и държавните глави. Дянков натиска копчето, за да може да включи апаратурата да се записва, а на 2 метра от него има стенограф. Да! И още нещо, уважаеми дами и господа! По думите на министър-председателя, който е изпратил Дянков, но с какво го е изпратил,

И още един юридически парадокс във вашите мотиви, записвайте си ги! Цитирам, цитирам вашите мотиви: „Няма закон, който да позволява на Президента да записва и разгласява съдържанието на водените от него разговори”. Според мен това юрист не може да го напише и не може да се подпише.

И още нещо, уважаеми дами и господа! След като няма забрана, има, ако не знаете, чл. 41 от българската Конституция, който гласи, че: „Всеки може да тъ-ъ-рси, по-лу-ча-а-ва и раз-про-стра-ня-ва ин-фор-ма-ци-я. Всеки! И вие ще забраните на българския Президент да публикува една стенограма, в която е разпространена една информация?! Това е абсурдно! Защо, дами и господа, които се подписахте, не забранихте на вашия лидер министър-председателят Бойко Борисов, който публикува в пресата, във вестниците, стенограмите от правителството на Сергей Станишев?! Защо тогава не казахте: „Чакай, ти нарушаваш Конституцията”? Какъв е този двоен стандарт у вас? Следователно, уважаеми дами и господа, няма нарушения на чл. 32 от българската Конституция. Едно неадекватно поведение на вицепремиера Дянков

...внуши, ...което разгласи позорни обстоятелства, което е престъпление, ако не знаете, поне по чл. 148 от Наказателния кодекс. Значи, този, който нарушава,

Второто обвинение, уважаеми дами и господа, е още по-абсурдно. Президентът се обвинява, че е „атакувал Дянков и Цветанов, а с това и цялото правителство, за разлика от предишните две”. Не е вярно! В тази папка, която виждате, не само червената, имам десетки материали, където Президентът се е изказвал критично и срещу правителството на Сакскобургготски, срещу и по едни или други политики, която е водил, или действия на Сергей Станишев. Ако си спомняте даже последното беше относно ролята на съветниците. Може да не сме съгласни с президента и с мнението на президента, но не можем да отречем, че той е последователен и праволинеен. Не можем да забраним на българския президент да говори, когато вашият лидер, примерно, е денонощно на телевизионния екран. Изрично, уважаеми дами и господа, Конституционният съд е казал: „Държавният глава не е деполитизиран орган. Той може да издава актове със съществени политически последици, да прави изявления и обръщения с важно политическо значение”. Обърнете внимание, Конституционният съд го е казал – „Няма пречка президентът да упражнява и извън конституционна конституционна намеса при определена политическа ситуация. Националното единство не означава политическо единомислие.” Точка. Конституционен съд. Решенията на Конституционния съд са задължителни, включително и за българския парламент.

във вашите мотиви, дами и господа, има едно вярно изречение и то е: „Симеон Дянков е символ на това управление”. Вярна констатация! Ами, дръжте си символа! Аз мисля, че тук ще се намерят достойни народни представители, които ще дадат своята лепта, за да купят еднопосочен билет на Симеон Дянков, самолетен, еднопосочен за отвъд океана. Това е и във ваша полза. В заключение, трябва да оценим искането за импийчмънт на българския президент с думите на един древен мъдрец: „Напънала се планината и родила мишка”. Това е оценката ми. Но, дами и господа, дами и господа, днес нито на обществото, нито на държавата не ни трябват битки, войни между институциите. На нас ни трябва битка срещу кризата и бедността. Благодаря Ви. реплики? Заповядайте, господин Димитров.

за ред в залата!

Но искам да Ви кажа, че високомерието не е добър съветник. Той Ви изигра и на Вас лоша шега. Аз определено смятам, че има нарушение на Конституцията и ще Ви кажа, че Вие некоректно интерпретирате и статията на Георги Марков във в. „Труд”. Той казва за една част от тези обвинения, че са кандидатски, но за чл. 32, ал. 2 казва, че това е сериозният и основният проблем. Не ме слушате, господин Корнезов!

Член 32, ал. 2 казва: никой не може да бъде записван без неговото знание или без изричното му несъгласие. Господин Корнезов превежда въпроса с червения бутон. Така се оправда и президентът. Ние всеки ден в залите на Народното събрание натискаме червения бутон, за да включим и да говорим по микрофона, но не и да ни записват. Така че аргументът, че Симеон Дянков е разбирал, че е записван, натискайки бутона, е несъстоятелен и несериозен.

Предупредих за времето, колеги! Ще бъда много стриктна. Ще се придържам твърдо към правилника.

За чл. 32. Член 32 има две алинеи. Вижте първата алинея – там е казано за личния живот и неприкосновеност на гражданите. И чл. 32 говори за личния живот. Както първата, така и втората алинея. Справка

Да няма друго мнение. Да има еднопартийност. Затова ли в края на краищата 20 години, хубаво или лошо, се мъчим да направим тази демокрация? демокрация? Как ще забраните на българския президент да изказва своето мнение, включително и критични бележки? Това е абсурдно! Възможно е и в това решение, което Ви цитирах, че българският президент може да бъде член на партия и да взема отношение по партийни въпроси, включително да подкрепя една или друга партия. Той не си е позволил това. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, извинявам се, че Ви прекъсвам, времето ще бъде зачетено. Отправям официално предупреждение на господин Радославов да има поведение в залата, което е адекватно към процедурата, която сме в момента – ние сме в режим на дебати. Ако имате желание да показвате някакви книги и брошури на камерата, ще имате възможност да го направите

Всеки, който държи на името си, на професията си, на това, в което се е клел – не можем да подкрепим такова искане. Не, че е Георги Първанов. Който и да е. Това е абсурдно. И това Ви го казват, пак казвам, юристи, които са противници на Георги Първанов. Не Ви го казвам само аз. Затова гласувайте с червеното или с „въздържал

Следва да чуем народен представител от групата на ДПС. Заповядайте, господин Местан. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Изглежда днес Четиридесет и първото Народно събрание ще си позволи едно политическо угощение. Лошото е, че това ще се случи в условия на криза. А инак изглежда, че този ден е исторически, но ще продължим, че денят е парадоксално исторически, доколкото разискваме първото усилие за снемане на правомощията на държавния глава. Дотук с историчното, защото няма каквато и да е историчност в причините. Напротив, те изцяло са едно политическо злободневие. Всъщност причини, мотиви няма или най-малкото, ако има мотиви, трябва да ги търсим извън писаните, които ни бяха представени от господин Красимир Велчев. поводът е по-скоро пародиен. Пародията е позната като стилистична фигура на комедийния жанр, но в условия на криза създава предпоставки за финал, който може да се окаже трагичен не толкова за президента, за парламента или правителството, а по-скоро за българските граждани. Затова позицията на Парламентарната група на Движението за права и свободи е ясна – няма конституционни и законови основания за задействане на процедура за прекратяване на правомощията на държавния глава. Това, разбира се, не прави позицията ни нито самоцелно пропрезидентска, нито самоцелно антиправителствена. Опитахме се да прочетем вярно какво диктува не партийният, а националният интерес на Република България. Страната ни не се нуждае от нови разделителни линии и ако сред подписалите не се открояваха фигурите на политици, които сами по себе си олицетворяват враждебността като символ-верую на българската политика, щях да си помисля, че още не е късно да спрем. За съжаление, духът е изтърван от бутилката. Разбира се, Парламентарната група на ДПС няма да се впуска в подробен анализ на мотивите за импийчмънта. Ще се ограничим само да кажем, че парламентарният характер на Република България не ограничава правото на критика, а предполага критиката като естествено състояние на демократичния процес. Затова ние сме убедени, че несъстоятелността на мотивите, които ни бяха представени, се осъзнава, на първо място, от самите вносители! Дори бих казал, че вие осъзнавате несъстоятелността на мотивите си по-добре и от нас. Защо все пак поставяме нарочен акцент на мотивите – че те задължително трябва да бъдат основателни? Повтарям, чрез думата „импийчмънт” се обозначава особена, извънредна процедура на инициатива за отнемане на власт от орган, който не я е дал! и първото Народно събрание евентуално ще реши да предложи на Конституционния съд да се отнемат властническите правомощия на държавния глава, дадени му пряко от суверена. Това вече е проблем на държавността, уважаеми госпожи и господа, която следва да се прояви преди всичко като дължимо уважение от страна на всички институции, разбираемо и от Четиридесет и първия парламент, към Негово Величество Народа.

ние можем да разискваме с друго ниво на отговорност вотове на недоверие и сме го правили. Но съвсем друго е, много по-висока следва да е тя, когато се прави предложение за отнемане на власт, дадена пряко от суверена! Или с други думи, импийчмънтът е прекалено отговорна процедура, за да се поднесе в жертва на конюнктурни политически цели или за защита на един или друг министър или вицепремиер. Кога все пак вносителите биха имали основание? Ако разговорът в Президентството на 5 март 2010 г. бе между физическите лица Георги Първанов и Симеон Дянков, да, ако това беше разговор не между институциите, а между две физически лица, ние бихме се замислили за основателността на мотивите. Но че на „Дондуков” 2 не си говорят физически лица, а представители на институции, се потвърждава от самите вносители. Позволете ми да прочета първото изречение от мотивите на 162-мата народни представители: „На 5 март 2010 г. е проведена среща между президента на Република България господин Георги Първанов и заместник министър-председателя и министър на финансите господин Симеон Дянков” – точка. Всъщност наистина трябва да поставим точка на тези дебати. Още с първото изречение от своите мотиви вносителите взривяват основателността им, защото признават, че диалогът е институционализиран. Последващото уточнение за личния му характер вече е нонсенс, защото няма и няма как да има личен институционален диалог, а един разговор между институции, има характер на публичен. Информацията за срещата между президент и вицепремиер е публична по своята природа. Ще ви дам един пример, за да обоснова тази теза. Представете си, че президентът не бе публикувал стенограмата от от срещата с господин Симеон Дянков. Питам ви: ако който и да е от тази зала или която и да е медия, която отразява дебатите, беше поискала, базирайки се на Закона за достъп до обществена информация, стенографския протокол от тази среща, можеше ли тази информация да бъде отказана? Отговорът е – не! Отказът да се предостави информация за една публична среща ще бъде грубо нарушение не само на Закона за достъп до обществена информация! Ако беше отказана такава информация, Конституцията щеше да бъде нарушена. Така че, уважаеми госпожи и господа, причините за импийчмънта стоят извън полето на конкретния казус! България има тежки проблеми те обективно ще се превърнат в проблеми на ГЕРБ и на управлението. Въпрос на време е да се прояви и като спад на доверие. Има нужда от вот на доверие, което да се прокламира публично. Именно затова според Парламентарната група на Движението за права целта на импийчмънта е не толкова вот на недоверие към Първанов, колкото е вот на доверие към кабинета и управляващото мнозинство, което, разбира се, трябва да е единно пред лицето на силния враг. А ако го няма врагът? Той трябва да бъде създаден! Конфронтационната нагласа се чувства странно, неуютно в консенсусна среда и затова е необходимо да измислим опонента, да го осмислим като враг, с когото да се борим единно! Толкова единно, че да оправдаем съюза си и с откровено антиевропейски и антинатовски сили. Днешните дебати, уважаеми госпожи и господа, междуинституционалната криза проявяват една хронична слабост на българската политика. разкриват една ужасна слабост на българските партии, съотношението партии-национален интерес, доколкото въобще има идея за второто. Явно приматът е на партийния интерес, в най-добрия случай на националния интерес сякаш се гледа през призмата на партийния. Политическите дебати в България продължават да стоят в оковите на противопоставянето. Много сме силни в противопоставянето. Позициите „анти” обединяват, както вече казах, и разноидеологически субекти, сгушени под крилото на господин Бойко Борисов. Много по-трудно обаче се оказва съгласието за позитивните решения. Отношението към ДДС например е в амплитуди от минус два до плюс два процента, и това е само един макар и ярък пример за динамиката на позициите ви като управляващо мнозинство, която всъщност създава непреодолимото усещане за отсъствие на осмислени управленски приоритети. Затова вместо измислени мотиви за импийчмънт е добре да ни предложите осмислени, добре подредени управленски приоритети. Изглежда обаче още не сте създали механизъм за съгласуване на общи позиции в рамките на управляващото мнозинство. И ако подчертаваме този факт, то не е защото искаме да се бъркаме във вътрешноуправленските ви дела, а защото това е проблем, от който пряко зависи ефективността – социалната ефективност на властта. Уважаеми госпожи и господа, световната финансова криза в България вече се проявява като тежка икономическа криза и няма по-лош сценарий от съчетаването й с политическа криза. Отговорността на Движението за права и свободи всъщност се проявява в разбирането, че днес, още преди края на дебатите, всяка парламентарно представена политическа сила да се замисли какво печели страната от тази процедура. Ние сме категорични, че сме на път икономическата криза да прерасне в политическа криза или най-малкото междуинституционалната криза президент-Министерски съвет, в която от днес се въвлича и българският парламент, евентуално и Конституционният съд, създава предпоставки за политическа криза. Не искам да мисля, че е възможно да има сили, които да са начертали този злокобен сценарий предварително и преднамерено в името на нечие его и заради еуфорията на нечия суета. Уважаеми госпожи и господа, Парламентарната група на Движението за права и свободи заявява ясно и категорично, че България няма нужда от политически разломи. Друго диктува националният интерес, ако имаме съзнание за него. Текат дебати, пустословие и политическа еквилибристика, а все още няма антикризисна програма. В България не се води антикризисна политика. В България се произвеждат политически парадокси. Не знам дали съзнавате, но новините, които продуцирате напоследък, са по-скоро какво няма да правите, от кое заявено намерение се отказвате, но все още не сте казали зад кои решения стои ясната ви политическа отговорност. Тоест вие сте в рамката на отрицанието и деструктивизма, което е знакът на непротивостоене на рисковете на кризата. И вероятно ще звучим странно, ако в заключение кажем, че кризата дефинира по нов начин отговорността на партиите. Тази теза е още по-валидна за отговорността на лидерите. От тях в най-голяма степен зависи посоката, в която ще се насочи енергията на българското общество, защото е криза и защото в условия на криза няма нужда от импийчмънт. Аз ще бъда коректен да кажа, че няма нужда и премиерът да носи оставката в джоба си или, ако ще я носи, да си я държи там. Все още е много рано за оставката на премиера. Страната се нуждае от консенсусни усилия за излизане от кризата, а днешните дебати нямат нищо общо

Пълна аналогия. Спокойно може да вземете едно предаване, господин Корнезов, и да занимавате тази част от публиката, която се радва на подобни изблици. Много се радвам, много ми е драго когато чувам представители на ДПС да говорят за национален интерес, а тези на БКП да говорят за законност и за социална справедливост (реплики от КБ), защото ако в залата имаше уред, който да измерва цинизма, той щеше да се счупи в момента, в който говорят представители на БКП като Корнезов и такива като Лютви Местан – представители на турската партия. Защото когато ДПС и БСП говорят за национален интерес, за законност, социална справедливост и други подобни

Цялата полемика, която се води между другото в медиите от известно време, натисната от клавишите на Първанов по повод този импийчмънт, иска да внуши на българската публика, че това, с което днес се занимаваме в пленарната зала, е нещо маловажно. То е нещо, което е извън дневния ред на обществото. Това не било важно. Дайте да гледаме, другарки и другари, кризата. Ами, точно една от големите причини на кризата е вашият президент – президентът на БКП Георги Първанов. Защото тук аргументите в кавички, които постави проф. Корнезов, не засегнаха същината на въпроса: какво правеше Георги Първанов в продължение на два мандата, на осем вече години, какво правеше на този пост? Това, че той не е спазвал Конституцията, е факт. Ние за това ще гласуваме днес. Парламентарната група на Партия „Атака” ще подкрепи предложението за отнемане правомощията на президента Първанов. Категорично! Но тук е важно за нас нещо друго. Мога да го кажа като единствения човек в тази зала, който се е изправял на избори срещу Георги Първанов и е стигнал на балотаж. И ако не бяха купените цигански гласове, ако не бяха автобусите от Турция, ако не беше подкрепата на ДПС, Георги Първанов нямаше да спечели тези избори. Ако не бяха и нагласените резултати в тази агенция, в която е любимецът на Сергей Станишев – Азер Меликов, нямаше да има този резултат. Тук ще добавя и нещо друго, като ще се обърна към тъй наречената дясна част на залата. Ако не беше предателството на десните тогава в лицето на ДСБ, СДС и всички други компоненти на тогавашното ОДС, които отказаха да се направи единен фронт, отказаха и помогнаха да бъде избран Георги Първанов, той нямаше да спечели. И тогава аз призовавах един по един лидерите от тъй нареченото дясно пространство: „Моля ви, нека да направим единен фронт, не аз да съм кандидат, не някой от вас, ще намерим един надпартиен човек, един авторитетен човек, който да бъде приет добре от избирателите, и да съборим Първанов”. Тогава тройната коалиция щеше да си отиде. Но не. Те си правеха оглушки. Така че днес Георги Първанов продължава да е президент и да ни се подиграва, защото за мен е подигравка, че той не е тук, за мен е подигравка към Народното събрание – най-висшия орган в Република България, че Георги Първанов не беше на откриването на сесията на Четиридесет и първото Народно събрание. Защо не беше, господин Корнезов? Защо? Вие като конституционалист отговорете на този въпрос. Това добро ли е или лошо? Как се оценява това? Как го оценявате вие в партийния си форум? Да пренебрегнеш най-висшия орган в републиката, да покажеш презрението си, да не го уважиш! Това е неуважение към Народното събрание! Как Как приемате това и как го санкционирате във вашата партия? За мен Георги Първанов се отклони от линията на националните интереси, да не кажа по-тежка дума, макар че мога да я кажа, тъй като председател вече не е Георги Пирински, който ми спираше микрофона, когато тръгвах да обяснявам какво е направил Георги Първанов, как е станал марионетка и играчка в ръцете на ДПС. Защото те го избраха, те го сложиха. И когато аз в миналото Народно събрание оттук, от тази трибуна, тръгнах да го говоря, Пирински ми изключи микрофона. Ето ви въпиющ пример, господин Корнезов. Той излезе. Отиде да си допие. Правото да си изкажеш мнението беше грубо потъпквано по време на вашето мнозинство. Беше грубо потъпквано! И всеки от нашата парламентарна група, който е тук сега, в това Народно събрание, може да го потвърди. се отнасяхте безцеремонно. Вие погазвахте правилника, Конституцията. Въобще не ви пукаше за това нещо. И го правехте цинично, както сте свикнали вие, комунистите – цинично и арогантно

Така че днес е денят, в който маските падат. Вижда се кой на коя страна стои, кой за какво се бори и кой за какво ще се бори тепърва в България.

дискусия, при която трябва да дадем оценка на Георги Първанов. Оценката, която даваме ние, Партия „Атака”, а аз смятам, че Партия ГЕРБ е на същото мнение, защото инициативата ни е обща, е обща, е отрицателна, слаба оценка. Защото този човек на своя пост нито веднъж не се заинтересува ... Тук патетично завърши Корнезов, как днешният проблем били бедността и кризата. А кога вашият президент се застъпи за бедността? Кога направи нещо, с което да покаже, че е загрижен за българската нация? Кога се обади в защита на държавата, когато вие, предишния и по-предишния кабинет провеждахте тези сделки, които ограбиха България? Кога се обади веднъж Първанов и да каже: „Не правете тази сделка, не продавайте РП-тата по този безумен начин, не продавайте БТК, не продавайте не продавайте всичко онова, което разграбихте!”. Кога го каза Първанов? Никога! Той си мълчеше през цялото време и ходеше на лов. Той не се обади, когато разбиваха Българската армия, когато унищожиха българското въоръжение, когато се изгавриха с българската държава. Той като главнокомандващ никога не каза: „Спрете! Чакайте! Чакайте да помислим!”. Не, той мълча през това време. Той мълча, ангажиран в своите занимания – любовни, ловни и други но не и като държавник, не и като отговорен държавен глава! Той загуби уважението на своите избиратели отдавна. Вие не можете да съберете подписка даже и 100 хил. човека в негова защита. И то се вижда, защото хората разбраха, че този човек не защитава българския национален интерес. Нещо повече, той вече стана опасен за реформата, която в момента се прави. Георги Първанов като държавен глава започна да дестабилизира държавата. Всъщност освен нарушаването на Конституцията, което е налице, въпреки скечовете на Корнезов, то аз мога да кажа, че Първанов наруши Конституцията. Ще кажа точно 98, т. 14, нещо което може би убягна от дискусията: президентът е длъжен да информира Народното събрание по всички въпроси в кръга на неговите правомощия. Тоест президентът е длъжен да информира за всичко, което върши редовно Народното събрание. Кога е дошъл той да информира Народното събрание? Никога! Нито в предишния си мандат, нито в сегашния.

не дойде да информира това? Ами като е толкова голям фен на стенограмите, защо не публикува стенограмата, в която аз и моите колеги от Парламентарната група на „Атака” отидохме да разговаряме с него? Аз му казах директно в очите, че трябва да подаде оставка след провала на неговата тройна коалиция, която той състави, той я аранжира и даде мандат на протурската партия ДПС. На тези думи Георги Първанов какво отговори? Нищо не отговори! Стана като обидено дете, фръцна се буквално и си влезе в будоара, при коафьорите и гримьорите.

Затова този импийчмънт аз приемам като цялостна оценка на двата мандата на тъй наречения социален президент, който не си мръдна пръста – нито в защита на някакви социални каузи, нито на държавни. Накрая на своя мандат какво направи Тръгна да атакува правителството, което за първи път след 20 години шикалкавене започна да прави някакви ударни реформи и да се справя с организираната престъпност. Следователно „ерго” – както казваше един политик от близкото минало Георги Първанов защитава точно тази организирана престъпност, срещу която се борят сега кабинетът, МВР, службите. Друг извод не мога да направя. Той така яростно скача срещу всичко, което се върши от днешното правителство с наша подкрепа, че аз не мога да приема друг аргумент, освен че той е част от този октопод, който сега кабинетът иска да постави за дълго и трайно зад решетките и никога повече той да не се връща в своето преплитане с властта. Така разбирам аз поведението на Първанов днес и затова моята позиция е категорична. Георги Първанов не трябва да бъде повече президент на България! Той позори поста държавен глава не само защото излъга, че не е агент на ДС. Той се оказа агент на ДС. Междупрочем, трябва да инициираме някакъв вид законна поправка, нека господа конституционалистите да го кажат как, така че агенти на ДС, доносници да не могат да стават президенти. Много ви моля, ние приехме тук шефове на комисии да не могат да бъдат агенти на ДС, президентът обаче може. Освен това да ти се гаври, да се подиграва, просто да стопира всички реформи на правителството и да прави обратното на това, което един държавен глава трябва да прави. В момент, в който Европейският съюз, партньори, международни финансови институции казват, че България е с добра стабилност, че прави това, което трябва да прави, да прави, че мерките на правителството са верни, държавният глава излиза и казва: не, всичко това не е вярно, аз го отричам! Значи на кого служиш? Служиш на този, на когото днес ще отчетат мярката за неотклонение. Това е моят извод. Не мога да кажа нещо друго. Съжалявам, винаги съм бил откровен и от тази трибуна, и от други трибуни, така че, уважаеми дами и господа, днешното гласуване е гласуване на практика една оценка трябва ли агент на ДС, човек, който излъга за това, човек, който се подигра с националните интереси, човек, който не защити интересите на България през цялото време, да продължава да бъде президент. Моят отговор е: категорично не! Благодаря ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно днес ще бъдем свидетели на нещо, което народът ще определи като шоу. Искам да ви кажа обаче, че Искам да ви кажа обаче, че моралните упреци от страна на Волен Сидеров - ако някой не знае, това е човекът, който замерваше стюардесите с кюфтета - моралните упреци от един човек, чиято биография всички знаем, не могат да бъдат приети. Съжалявам, но с Вашата биография, господин Сидеров, не бих стоял в тази зала, защото Вие нямате право да се намирате тук. Благодаря ви. Втора реплика? Няма. Заповядайте, господин Сидеров, за дуплика. Аз не знам, господин Кутев, Вие с Вашата високоморална позиция на собственик на фирма за долно бельо (оживление в ГЕРБ) сигурно имате много по-голямо право от мен да излизате тук. Но поначало вие с вашите биографии би трябвало въобще да не се появявате на бял свят, защото вие сте дъщери и внуци, и синове на масови убийци, на хора, които избиваха българския народ, които го слагаха в затвора и които потъпкваха свободите. Вие, потомци на комунистите, е крайно време вече да се скриете наистина и да се засрамите един път завинаги!

Уважаема госпожо председател, особените правила по никой начин не отменят правилника на Народното събрание. Те само конкретизират процедурата за провеждане на дадена дискусия, без по никакъв начин да поставят под съмнение, че напълно важат и Конституцията, и правилникът. Затова поисках с пълното право, дадено ми от правилника, думата за лично обяснение. Защото господин Сидеров се помъчи да внуши, че в миналото Народно събрание не е могъл да изразява своите мнения. Не бих оспорил по отношение на мен това негово твърдение, но той го аргументира с ролята на Народното събрание и целият патос на неговото изказване беше неуважение към Народното събрание. В 40-ото Народно събрание и господин Сидеров, и цялата Парламентарна група на „Атака” водеше последователна антипарламентарна линия, като последните три месеци излезе от Народното събрание и през цялото време призоваваше това Народно събрание да се разпусне, няма смисъл от парламент и т.н. Не е Ваш прерогатив Вие да решавате кой е в Народното събрание и кой – не. Тук сме изпратени всички с гласа на българския народ и всички трябва да се подчиняваме на задълженията си на народни представители, а не да призоваваме към антипарламентарни акции!

първи нарушихте добрия тон на дебатите, поради което Ви моля да седнете на мястото си! Моля представител на Синята коалиция за изказване.

Моля, квесторите, отстранете Антон Кутев от залата! Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Време е да върнем сериозния дебат от кюфтетата и долното бельо и да минем на темата по дневния ред. Аз смятам, че предишните изказвания помогнаха на БСП и ДПС да принизят дебата до ниво, което не беше търсено в 41-то Народно събрание. Изказванията на господин Корнезов и Местан едва ли не представиха президента като бащата на нацията, който пази нацията от кризата. Но именно господин Първанов предизвика криза с това, че насред най-тежката ситуация в икономиката той създаде институционален скандал, който никой не беше търсил. Той като баща на нацията трябваше да успокои положението, да уравновеси нещата, а не да търси и да предизвиква нов обществен скандал, какъвто никой президент в новата българска история не беше предизвиквал. Съжалявам, че го няма господин Местан, той зададе един въпрос, който е много важен. Каза, че по Закона за достъп до обществена информация всеки може да получава стенограми. Но чакайте, бе, колеги, ние от Синята коалиция писмено сме поискали стенограмите от големия шлем руските проекти и от създаването на тройната коалиция, ама не ги публикуват! Тоест някои стенограми Първанов ги публикува, а други не ги публикува и ги крие. Е, как стана? Нали беше там много принципен, един и същи подход, какво стана, колеги? Как господин Местан ще тълкува като класик в политиката този въпрос, който сам зададе? Как ще бъде разтълкуван? Какъв е Вашият отговор? Защо едни стенограми ги има, а други ги няма? Как ще отговорите? И защо не ги публикува на своя сайт? На следващо място, президентът Първанов дълго време мълча, докато бяха скандалите с европейските фондове. Тежки корупционни скандали, той тогава беше един от най-добрите български ловци, обикаляше, забележете, страни извън Европейския съюз, защото в Европейския съюз в последните години е много малко канен, май само веднъж за година и половина, май вече не го канят там и защо ли? Та, докато бяха тежките корупционни скандали с европейските фондове, господин Първанов беше ловец. За него важеше ловният сезон. Тогава той не зададе тежките и отговорни въпроси към тройната коалиция и той по този начин стана съпричастен към лошото управление на тройната коалиция. изводът, който ние правим от СДС и Синята коалиция, е, че господин Първанов търси задълбочаване на кризата и затова предизвика този скандал. Това е целта. На следващо място, нямате право да говорите за морал, при положение че Първанов беше президент и се кандидатира за президент, без да признае своята принадлежност към Държавна сигурност.

Защо това признание не беше направено преди да се кандидатира за президент и че се гордее със своята принадлежност? Защо? И това как може да бъде морално оправдано? Какво е Вашето оправдание? Като слушах изказванията виждам един омагьосан кръг на Държавна сигурност. Много е важно да излезем от него. Много е важно да дойдат в политиката хора, които нямат нищо общо с това, особено български президент, а е особено важно и особено значимо. На тези въпроси нямате отговор – нито разпаленият господин Корнезов, който ми звучеше като Георги Димитров на Лайпцигския процес, нито неговите колеги. (Шум и реплики от КБ.) Нито един от тях! Нямате отговор на тези въпроси. Това са сериозните въпроси! Отговорете на сериозните въпроси! По-нататък. Президентът Първанов систематично буташе България не към Европейския съюз и НАТО, а правеше голям шлем от проекти с Русия, за да измести геостратегическата ориентация на България, което е негов голям грях. Това е Страстната седмица, когато ние християните, хубаво е, че сега обсъждаме тези въпроси, трябва да помислим за повече почтеност и за това какво се случи през последните години. Та, какво остана от големия шлем? Оказа се, че няма условия за развитие на Бургас – Александруполис. Самият премиер каза, че „Натура” пречи на това. Няма да има май „Южен поток”, защото няма необходимите суровини. Това се оказаха политически проекти, които бутаха България на изток, каквато е била винаги целта на президента Първанов. Той се опита да омаловажи членството на България в Европейския съюз и НАТО на практика със своите действия. Сега отново СДС и Синята коалиция трябва да завият кормилото на България към Западна Европа, към Европейския съюз и НАТО – нещо, което целенасочено беше подривано и от тройната коалиция, и от президента Първанов, който беше солидарен на всички тези акции. Къде е този голям шлем бе, колеги? Къде е големият шлем? То не остана нищо от големия шлем! Май едни от най-големите корупционни скандали ще излязат от големия шлем на президента Първанов и на тройната коалиция и те вече започнаха да излизат. Ние разбрахме например, че най-големият консултант в държавата е бил наш колега в Народното събрание – нещо неподозирано. Тези неща започват да излизат от проекти действително от големия шлем. Това се оказа. Това е тъжната истина, която констатираме с днешна дата, уважаеми колеги. Президентът Първанов сега трябва да носи солидарна с изпълнителната власт, която подписа договорите по големия шлем, защото България е загубила милиони, ще плаща още милиони за проекти, от които реална полза, уважаеми колеги, за съжаление няма. Това се оказва и това е била целенасочена политика на президента Първанов. Това са сериозните въпроси, на които аз съм убеден, че нямате отговори, колеги. Това са сериозните въпроси! Много се спекулира колко точно депутати ще гласуват днес. Аз съм убеден, че повече от половината от народните представители ще гласуват недоверие, ще гласуват за прекратяване пълномощията на президента Първанов. Каквото и да стане оттук нататък, както и да се развият нещата, той ще бъде единственият президент в Европейския съюз, където една парламентарна република, каквато е България, е гласувала с повече от 50% от народните представители сваляне на доверието на господин Първанов. Той, където и да ходи, съмнявам се, че ще бъде поканен в европейски страни, ще бъде президент със свалено доверие от Народното събрание. Това ако не го разбирате, аз съм убеден, че господин Първанов много добре го разбира и затова е толкова притеснен, затова е оказан явно и натиск

колеги, каквото и да стане след днешния ден, господин Първанов ще бъде първият български президент в новата история на България след комунизма, за което българското Народно събрание повече от половината народни представители са гласували сваляне на доверието. Да, и това е оценката за последните два мандата от неговото управление. Това е ясна оценка, политическа оценка, която се основава на правни мотиви. Той сам създаде този гаф. Сам забърка цялата каша, така че трябва да търси, първо, вината в себе си, и, разбира се, в партиите, които през цялото време го подкрепят и той е бил винаги част от белите, които те правеха – предишните две правителства. И така, колеги, ние от Синята коалиция ще гласуваме за този импийчмънт и аз смятам, че тази оценка беше крайно време да бъде дадена за президента Първанов. И тя ще бъде дадена днес. България има нужда от нов президент. Крайно време е да има почти елементарна почтеност в българската политика. Благодаря

С това, че го отстранихте от залата, Вие за пореден път нарушавате правилника на Народното събрание и освен това задавате скандален тон на днешния дебат. Крайно време беше да научите разпоредбите на правилника и да знаете, че приемането на специални процедурни правила не отменя действието на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Освен това сте длъжна, тогава, когато се правят обидни квалификации към народните представители от Коалиция за България, изобщо към Народното събрание, към неговото ръководство, да действате и реагирате своевременно, да направите забележка и да накажете народния представител, който го е извършил. След като не направихте това по отношение на речника, който употреби народният представител Волен Сидеров, след като не можахте да го озаптите, Вие не дадохте възможност на Антон Кутев да се защити срещу безобразните реплики, които бяха отправени по негов адрес. Тоест в момента Вие черпите права от собственото си виновно поведение да не прекъснете Волен Сидеров и заради това да накажете Антон Кутев. Освен това Ви моля да слушате квалификациите, които в момента се употребяват по отношение на държавния глава, защото макар да се обсъждат безумните мотиви на искането за неговото отстраняване, в тях не се съдържат нападки срещу неговата личност и това, което се случва в тази зала, е недопустимо, защото то подронва не само авторитета на президентската институция, но и на Народното събрание. (Ръкопляскания Както правилно казахте, не могат да се черпят права от неправомерно поведение. Господин Кутев със своята реплика провокира народния представител Волен Сидеров. Ще променим правилника, ако трябва да го запишем. От името на независимите народни представители? Няма присъстващи в залата. Следва изказване от името на Парламентарната група на партия ГЕРБ. Заповядайте, господин Мавродиев.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, слушайки преди малко много интересните скечове на господин Корнезов и четейки текстове от Конституцията, които той избирателно цитираше, бих искал да му напомня, че четейки същата тази Конституция, която той би трябвало да познава добре, в чл. 32, ал. 2 много ясно е записано, че „Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото съгласие.” Тук въобще не говорим за личния живот на хората, а за това, че всеки човек има правото да не бъде следен и фотографиран без неговото съгласие, или записван. Не си спомням господин Дянков да е изразявал някъде волеизявление, съгласявайки се, че трябва да бъде записван. Разбира се, това ще ни върне и в посока на чл. 92 от Конституцията, когато говорим за единството на нацията и нейното олицетворение в лицето на държавния глава и, разбира се, за морала в политиката. Държавният глава не може и не трябва да прилага методи на специалните служби в един неофициален разговор. Господа социалисти, твърдейки, че сте социалдемократическа партия, искам да ви попитам дали например Тони Блеър в неофициални разговори с негов колега в Англия от правителството, примерно финансов министър, дали той би записвал и пускал стенограми? Или в разговор с Кралицата би записвал и пускал стенограми? Може би господин Станишев като човека, който беше наричан българския Тони Блеър, може да ни отговори по-добре на този въпрос. На мен ми е любопитно да го чуя. Оттук нататък, говорейки за единството на нацията, възникват много добри въпроси по отношение на господин Първанов, както и по отношение на БСП. Например, къде беше президентът Първанов, когато на България бяха спрени еврофондове за над 1 млрд. 800 млн. лв., от които 800 милиона безвъзвратно загубени? Чухме ли една дума от президента? Къде беше президентът Първанов, когато се подписа така наречения „Голям шлем”? Знаем, че го договаряше в пиано-бар „Синатра”. Къде е записът от пиано-бар „Синатра”? Нали това би трябвало да бъде разговор по официални държавни дела, а не да се водят преговори в различни подобни обстановки, като пиано-барове, барове и други кръчми? Оттам нататък възниква въпросът: в този така наречен „Голям шлем”, когато се потопиха милиард евро в поляната, наречена „Белене”, къде беше президентът Първанов да коментира икономическия ефект, ползите за данъкоплатците и съответно смисъла от харченето на публични средства? Къде беше той при „Цанков камък”, когато проектът беше оскъпен с над 90% и когато се платиха 60 млн. евро за инфлационни добавки? Къде бяхте, господа социалисти – и вие, и вашия президент по това време? Аз не чух нито една дума от господин Първанов по отношение на кабинета на господин Станишев за липсата на адекватна антикризисна програма. Вие нямахте такава през целия си мандат. Нарекохте един неадекватен бюджет антикризисна програма, приехте си го и този бюджет съответно след това решихте, че е свършил работа и че България излезе от кризата. В момента отново започвате да говорите за антикризисни програми. Президентът Първанов не чухме по време на целия ваш мандат и на тези две години, в които България беше в криза, да говори въобще за антикризисни програми. Защо мълча президентът като баща на нацията? В същото време къде беше президентът, когато вие харчехте по най-безобразен начин бюджетния излишък, например, на България и похарчвахте за месец и половина по 4 млрд. лв.? Ние сега се чудим как да съберем милиард и половина, за да закърпим дефицита в бюджета. Къде беше президентът Първанов, когато тези 2 млрд. 200 млн. лв. необезпечени средства се харчеха за сметка на българските данъкоплатци? Отново не чухме нищо от него по тези теми. Лично на мен ми се струва, че едно е да говорите, че сте социалдемократи, а друго е на практика да бъдете такива, защото нито вие, нито вашия бивш лидер сте, от една страна, социалисти, от друга страна, демократи. Благодаря ви. Няма желаещи. Следва изказване от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте, господин Станишев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че вече всички в България са наясно, че днешните дебати по процедурата за отстраняване на президента нямат нищо общо с Конституцията и мотивите, които са посочени от вносителите. Истинските цели на днешната позорна за парламента процедура са следните. Първо, да се покаже на всички в страната кой командва, да се проведе една наказателна и показна акция срещу всеки, който дръзне да изрази несъгласие с политиката на правителството. да се измести обществената дискусия от истинските проблеми на хората и на страната, задълбочаващата се икономическа и социална криза, нарастващата ежедневно безработица и обедняването на хората. да се избяга от отговорност за тези икономически и социални резултати само за осем месеца, да се поиска чрез тази процедура цялата власт в едни ръце и да се създаде, освен икономическа и социална криза, и политическа криза в България. Аз оставям настрани безумните юридически тълкувания на основния закон, които чухме от вносителите. Професор Корнезов изнесе лекция като за първокурсници юристи за това какво е основният закон. Надявам се да сте го чули. Истинските мотиви обаче са политически и те бяха казани открито от министър-председателя на страната господин Борисов. Той заяви: „Искането за импийчмънт е в отговор на атаките на президента срещу правителството.” – край на цитата. Президентът се осмелил да критикува, по вашите мотиви, Стълба, Символа и Идеолога на това управление, ще добавя: и Слънчицето на премиера господин Симеон Дянков. Честит ви символ, впрочем. За малко да забравя и другия колос на правителството, който е атакуван от президента – министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Оттук нататък всички българи трябва да знаят, че всеки, който има наглостта да оспори действията на който и да е от споменатите министри, участва в заговор срещу държавата, по вашето тълкувание. Защото щом президентът може да бъде свален за това, какво им остава на обикновените граждани! Лекари ще протестират, че не им се плаща за свършена работа?! Да му мислят, защото веднага ще им спретнат проверки. Така се закани министър-председателят. Съдии няма да слушат министъра на вътрешните работи?! Веднага ще им се подготви някое компроматче. Фермери ще недоволстват, че им режат от субсидиите?! Бизнесът ще негодува, че държавата не плаща по изпълнени договори?! Хайде още една проверчица от НАП и от Икономическа полиция за всички, които се жалват. Жалкото обаче е, че аз не си измислям, а цитирам ежедневието от дейността на този кабинет. Господа управляващи, предлагам направо да си приемете Закон за защита на държавата и за забрана на БСП. (Реплики от ГЕРБ.) Не случайно вашият лидер преди няколко месеца изрази тази идея. идея. А променете и Конституцията и запишете там, че „Държавата се олицетворява от триумвирата Борисов-Цветанов-Дянков”. Всичко да е ясно на всички в България и извън нея. Вече осем месеца страната се управлява от правителство, което подменя истинския дневен ред на страната и на хората, с лъжи, с PR акции, с активни мероприятия, с политически чистки и направо с репресии. Не желае, а и не може да води дискусия и спор за политики. Вече никой не разглежда този парламент като мястото, където се вземат решенията в държавата. Това е просто един параван. Вчерашното изказване на премиера по отношение на скандалния случай със Закона за наркотичните вещества и прекурсорите показва, че той просто ви командва като пешки. Това е уважението на премиера към вас. Всеки ден на медиите и обществото се пуска по някой скандал, за да не мислят хората за това, че безработицата нараства, че доходите падат. Целта е да се скрие същността на политиката, а тя доведе до рязко задълбочаване на кризата и се превръща в истинска социална катастрофа.

Вече близо месец хвърляте в потрес ежедневно цялото общество с нови и нови идеи за нов антикризисен план. Всяка поредна екстравагантна идея се отменя на следващия ден, но междувременно създава огромна несигурност и объркване в икономиката. Това се случва по инициатива на правителството, но първото, което трябва да направите, преди да се одобри поредният антикризисен план, който се разглежда днес, е да се отчетете до какво доведе планът от 1 октомври 2009 г. Срокът му изтича на 27 април и трябваше досега да се изведе страната от кризата. Не Не желаете да се говори за това, че изграждате по същество една полицейска държава в съчетание с некомпетентната ви икономическа политика. Цялата поредица от законови промени, които предприехте от премахването на Бюрото за контрол върху срс-тата, през Закона за електронните съобщения и подслушването, през Наказателния кодекс до НПК водят обществото към формулата: беден народ, слаба икономика, репресивна държава. За мен тази политика и манталитет на поведение не са изненада. Вече много години вашият лидер обяснява всеки свой неуспех с недостатъчна власт и го използва, за да иска от хората повече власт. Нагледахме се на това още от времето в МВР. Първо, беше формулата – „Ние ги хващаме, те ги пускат”. Като кмет се оказа, че без самостоятелно мнозинство нищо не може да направи. Получи го, никакъв ефект. Оказа се, че правителството му е криво. Заплаши, че ако не получи пълната подкрепа на хората, ще предизвика предсрочни избори, докато не спечели. Днес, разполагайки със 151 депутати, които са като стена зад него, плаши хората с оставка – по време на кризата. После виновно се оказа лошото наследство, от което получи 8 млрд. като наследство от предишното правителство. Сега наред е президентът. Утре ще се окажат виновни Европейският съюз, който все не ни разбира, а накрая и хората, че не разбират тегобите на управлението и все недоволстват, че живеят по-зле. Вие винаги подчертавате, че ГЕРБ е лидерска партия. Лидерството обаче означава да можеш да поемаш отговорност с неговите тежести; да вземаш решения, в това число и непопулярни; да действаш, а не да говориш; и особено в криза да обединяваш, а не да разделяш; да използваш националната енергия за мобилизация и за солидарност по време на криза, а не за омраза и разделяне.

макар че никой в България не си прави илюзията кой е поръчителят на тази процедура и на тази дискусия. Впрочем интересно каква е позицията на двамата министри от този кабинет, които бяха в Инициативния комитет за издигането на Георги Първанов за Президент Вежди Рашидов и Божидар Димитров. И те ли подкрепят? (Ръкопляскания от КБ.) Днес дебатът не е за гражданина Георги Първанов, не е дори за Президента като институция. Нещата опират до защита на свободата и демокрацията в България, дотам сме опрели. Но българското общество, аз вярвам, има своите съпротивителни сили и затова само за два дни повече от 100 хил. българи сложиха своите подписи в подписката срещу тази безумна инициатива и процедура, която провеждате днес. Вярвам, че още повече хора биха се включили, ако днешната дискусия и процедура не претърпи провал. Искам да приключа като припомня думите на един немски пастор, лежал в концентрационен лагер във фашистка Германия. Той разказва: „Когато арестуваха комунистите, аз мълчах, защото не бях комунист. Когато арестуваха социалдемократите, премълчавах, защото не бях социалдемократ. Когато прибираха евреите, също си траех, защото бях евреин. Когато арестуваха католическите свещеници, пак премълчах, защото не бях католик. Когато дойдоха за мен – нямаше кой да се обади”. Благодаря ви за вниманието.

Биехте миньори, млекопроизводители и български политици – ги влачихте по улиците, така че да не продължавам списъка. Онова, в което Вие обвинявате правителството и министър-председателя, Ви е много добре познато, защото всъщност вие го правехте. Вие го правехте и го приписвате, че сега се прави. Това не е така. Върховен цинизъм е обвинението защо ги нямало тук премиерът и министрите.

Няма го горе, няма го и тук, където му е мястото, както го няма и неговият верен авер, който трябва да стои тук, на това място, където стои Лютви Местан от ДПС.) Той май е на зор в момента, ако не беше „Атака”, нямаше да е на зор. Всички сега в момента говорят срещу него, всички го плюят и всички разкриват онова, което е правил. Ако не беше „Атака”, това нямаше, разбира се, да бъде така. (Реплики от КБ.) Може би те двамата са си заедно

Моля за ред в залата! Слушаме втора реплика от Павел Димитров. Имате думата, господин Димитров. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Станишев! Тъй като времето за реплика е кратко, само по един конкретен случай ще Ви репликирам. Когато говорите за министър Цветанов, защо не говорите за Гуцанов? Сигурно Ви е известно, че рано тази сутрин във Варна беше задържан председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов, Ваш близък,

Нима господин Станишев не знаеше за това? Нима Румен Петков не знаеше за това? Нима Мишо Миков не знаеше за това? Сега Президентът напада господин Цветанов, аз няма да му ставам адвокат, но това е човекът – министърът на вътрешните работи, който за първи път

задълбочени антикризисни политики е провеждало вашето правителство и как липсват такива в момента от кабинета на господин Борисов, което мен ме хвърля в страхотно недоумение, първо, по отношение на Вашата теоретична подготовка. Защото в момента вече ми се струва, че е прекалено късно да говорим за антикризисни политики, при положение че България е в тежка следкризисна депресия друг етап, много по-тежък от кризата, който най-вероятно ще продължи няколко години, благодарение точно на вашето управление, господа, и благодарение на това, че загубихте 800 млн. от европейските фондове, благодарение на това, че наляхте милиарди в губещи и неефективни проекти, които доведоха до огромна загуба на средства за българските данъкоплатци. В момента е цинично да говорите за липса на финансова или антикризисна политика от настоящото правителство, което се опитва да извади страната от тази тежка депресия, която наследи от вашия кабинет. от КБ.) Борбата с организираната престъпност също така вече дава резултати. Мисля, че трябва да похвалите господин Цветанов и всеки ден да палите свещички тази борба да продължава. Защото по този начин ние показваме и пред Европа, че в България нещата се променят. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По повод репликата на господин Шопов, който каза, че съм приспал залата - като гледам колко реплики има, колко реплики има, нямам такова впечатление. Впрочем, не смятам, че дискусията по импийчмънта на президента трябва да се превръща в психо-терапевтичен сеанс за всички политически партии, които са загубили от президента. Второ, господин Димитров, моите уважения - ако не бяхте направили тази реплика, сигурно щях да помисля, че задържането на господин Гуцанов е случайно, а не e добре подготвено във връзка с процедурата за импийчмънт. (Смях и реплики само да обърна внимание, че вчера беше повдигнато обвинение срещу министъра на здравеопазването във вашия кабинет, а наскоро и срещу кмета на Ямбол, но срещу никого не се предприеха по този начин действия рано сутрин и всичко останало. Пожелавам на господин Цветанов успех в борбата срещу организираната престъпност при спазване на законите и при зачитане на гражданските права. трето, господин Мавродиев, ще имам възможност още да говоря с Вас и от трибуната по повод доклада на вашата комисия. Искам да ви благодаря, особено за първата част на този доклад, който според мен е най-добрата защита на икономическата и социалната политика, която правеше предишното правителство, защото успявахме да увеличаваме пенсиите и да осигуряваме нова техника за болници,

Благодаря, господин Станишев. Занулете времето, започваме отначало. Няма нужда да повтаряте обръщението Вие сте варненски адвокат и вероятно този контингент от порядъка на Дънката го познавате не в качеството на бракоразводен такъв. Аз не съм имал честта да се запознавам с този човек, но доколкото поставяте въпроса за ефективността в реализации, ще си позволя да направя едно сравнение. През 2007 г. беше задържана бургаската група, която се занимаваше с продажба на наркотици и с организирана проституция в продължение на целия период от 1990 до 2007 г. - 17 задържани, 17 постоянни мерки за неотклонение, 17 ефективни, осъдителни присъди.

5:1. Свидетели сме и на това, че съдия се оплака от натиск. Така че е много добре, ако съумеем да чуем аргументите, които изложи господин Станишев, за да не стигнем накрая до въпроса: Абе, защо така стана - защо ние си го направихме? Петър Курумбашев.) Господин Курумбашев, не сте били министър на вътрешните работи, така че Вас не са Ви споменали, поради което няма да ползвате лично

Вие сте защитавали достатъчно хора от организираната престъпност и престъпния контингент на Варна. Вие, персонално! И много добре знаете, че се решава кой е виновен, когато има присъда, включително и в този случай. И аз като министър никога не съм си позволявал от тази трибуна или пред медиите да решавам въпросите за отговорността и вината нещо, което Вие и министър Цветанов правите сутрин, обед и вечер за радост на българските граждани. Но господин Станишев накрая в своето изказване цитира немския свещеник.

Процедура – заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви, госпожо председател. Процедурата е по начина на водене на заседанието. Исках да Ви попитам като дадохте думата на господин Румен Петков, дали

Налага се да повторя, че когато се иска думата за лично обяснение в ситуация на злоупотреба с право, няма основание. Повтарям, господин Кутев провокира Волен Сидеров. От името на Движението за права и свободи има ли изказване? Няма. Следва проф. Станилов. Както е закономерно, дебатът за отстраняването на Президента, който е предизвикан с подписи на определен брой депутати, се превърна в оценка на цялата политическа ситуация в страната и на противоборството, което днес цари на политическата сцена.

Когато Петър Стоянов се изправи срещу Георги Първанов при първия мандат на Георги Първанов, аз му казах, че той ще изгуби изборите не по други причини, а по причини, че управлението на Иван Костов беше,

Той може да си отиде и с този импийчмънт, може и да не си отиде, но той ще си отиде завинаги от политическата сцена въпреки всякакви напъни, като вонящ политически труп. И веднага ще ви кажа защо е това. Вие ще чуете нещо, което дотук не се спомена. Уважаеми колеги от БСП!

от момента, в който той стана неин лидер, до момента, в който той стана Президент и оттам – стана неин ментор, се превърна от лява партия в партия на олигархията. партия закри сцената за нова, за автентична лява партия и заема място на лява партия без да е такава. Вие не можете да докажете никому с никакви мерки, че сте лява партия, особено от момента, от който вкарахте плоския данък, който е крайно дясна мярка в икономиката. И по тази причина вашите социални мерки бяха само една имитация.

Лява автентична партия в България няма, доскоро нямаше и дясна. Сега за дясно се кандидатира ГЕРБ. Ще видим следващите две години доколко десни хора са те. Либерализмът не е нито ляв, нито десен. Либерализмът в този вид през тези 20 години, в които беше в България, беше само крадлив. Хайде сега да видим дали има почтен либерализъм! И затова не се напъвайте толкова да защитавате Георги Първанов! Ще ви напомня неговия плакат на първия му мандат: „Идва социалният Президент”. И ще ви напомня, като при вас дойде стачката на учителите, която няма равна на себе си в цялата социална история на България, какво направи Георги Първанов. Георги Първанов излезе с две изказвания, че подкрепя учителите и след това се скри и не каза нито една дума, докато вие разгромихте стачката като лява социална партия, с помощта на предателските им профсъюзи ги разгромихте, унищожихте. Но те ви показаха, че могат да разтресат страната. И тази страна ще се разтриса, ако властта продължава да се подиграва с масата. Затова сега господин Борисов го критикуват, че дава две крачки напред – една назад. Ще дава, защото иска да спечели хората да подкрепят реформите и в тази страна да се случи нещо. Предпазливото поведение в една истинска социална политика, била тя лява или дясна, е най-важната част от програмата. Не бива да се настройват обществените групи срещу властта, защото не може да стане реформа. Това няма връзка с дебата, но ви го казвам едно към едно. Затова е абсолютно безсмислено, господа отляво, да защитавате Георги Първанов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предвид важността и интереса и към дебата, предлагам на основание чл. 38, ал. 2 да удължим работното време до приключване на т. 3. Благодаря ви.

изказване от народен представител от Синята коалиция – народният представител Иван Костов. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да се опитам да върна дебата върху неговата тема. В качеството си на един от законодателите в Република България, на основание на чл. 133 от Конституцията обвинявам Президента Първанов в нейното нарушаване. Защото той записа без негово знание и разпространи без негово съгласие стенограма от разговор с български гражданин. Повдигнах напълно убедено това обвинение със 161 души от вас и призовавам днес да го изправим пред Конституционния съд! Законодателната власт е създател и пазител на Конституцията. В нея е предвидено народните представители да защитават Конституцията дори от Президента. Затова в този дебат няма място за правителството и неговата политика, няма място за антикризисни мерки, за пропаганда, за инсинуации, за всевъзможни компромати, лични нападки и пр. Проблемът е между Президента и нас – законодателите. Ако опозицията не се съобрази с това, а тя не се съобразява с това, по същество показва, че не може да защити Президента от атаката. Още с повдигането на обвинението от абсолютно мнозинство народни представители, Президентът политически престана да представлява нацията. Той остана държавен глава на създадения от самия него кабинет на провалената тройна коалиция, пречка на обединението на нацията в усилието й да намери път за излизане от тежката криза. Той остава, както тук вече беше казано, последен явен защитник на олигархията и на организираната престъпност.

подкрепи Слободан Милошевич, поиска и получи финансова подкрепа от Саддам Хюсеин. Излъга избирателите преди президентските избори, че не е доносник на Държавна сигурност с псевдоним Гоце. Продаде няколко пъти интересите на България на своите руски другари. Отстъпи българския дял от „Бургас-Александруполис”. Поиска договаряне на по-високи цени на газа във вреда на българите. Предаде наши териториални води на проекта „Южен поток”. Стана движеща сила и троянски кон на „Атомстройекспорт” в Брюксел. След като наруши Конституцията, Първанов-Гоце даде пресконференция, на която вместо да отговаря за нарушението си, се представи като автор на антикризисна политика и на стратегия за бъдещето на България. Така употреби позицията си на държавен глава, за да създаде илюзията, че самият той е алтернатива на политическите партии и на изпълнителната власт, което очевидно не може да бъде вярно. И накрая, но за мен с най-голямо значение, нарушението на Първанов е неморално. Като истински сътрудник на Държавна сигурност, Гоце записа тайно, с цел да компрометира човек, дошъл да му подаде ръка, да изгони недоразуменията помежду им. Нарушението на Конституцията да е предшествано от изкуствено раздухан скандал. Господин Дянков не е казвал никога, че Първанов е млад милиардер, защото това, между другото, е глупост. Не е казвал това, което гузната съвест на обвиняемия чу по време на едно от развлекателните предавания. Член 32, ал. 1 на Конституцията задължава ние, народните представители, да защитим невинния. Обвинявам Гоце за това, че посегна на честта и достойнството на български гражданин и по този начин подрони авторитета на най високата институция в България. Точно затова той е първият президент, поставен в най-незавидната участ да бъде обект на процедура за снемане на правомощията му на държавен глава и аз искрено желая никога повече тази процедура, която беше приета тук, да не се повтаря в Народното събрание, защото съм съгласен с тези, които тук казаха, че такъв дебат срещу държавния глава на не укрепва институциите на страната. Но първопричина за това да се води този дебат е самият Първанов – Гоце. Благодаря ви за вниманието. Като християнин искрено съжалявам, че в Страстната седмица трябва да се занимавам с тази тема. Благодаря ви.

Подлагам да направим половин час почивка, тъй като приключи този кръг от изказвания. Ще продължим в 14,30 ч.